Имаме кворум, откривам заседанието.

от народния представител Деница Гаджева към Мирослав Найденов - министър за земеделието и храните, относно мерки на Министерството на земеделието и храните за предотвратяване на неправомерни действия на директори на горски стопанства. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 ноември ноември 2010 г; – от народните представители Сергей Станишев и Димчо Михалевски към Росен Плевнелиев - министър на регионалното развитие и благоустройството, относно политиката на Министерството Бойко Борисов – министър-председател на Република България, относно политиката на правителството по отношение на обезпечеността на сключваните договори. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 ноември 2010 г. Постъпили писмени отговори за връчване, както следва: следва: - от министър-председателя на Република България Бойко Борисов на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов; - отговор от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Корнелия Нинова; - отговор от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народните представители Румен Такоров, Георги Божинов и Димчо Михалевски; - отговор от министъра на правосъдието Маргарита Попова на въпрос от народния представител Захари Георгиев; - отговор от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на въпрос от народния представител Мая Манолова; - отговор от министъра без портфейл Божидар Димитров на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев; - отговор от министъра на здравеопазването Стефан Константинов на въпрос от народния представител Яне Янев.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми министри! Моята процедура всъщност е по две теми. Едната е съвсем кратка. Молбата ми към Председателството на Народното събрание е, ако може поне веднъж от сто заседания да започнем навреме. Много пъти наблюдавам господин Пирински, който е един буквален човек, очевидно. Като му се каже 9,00 ч. и той вземе, че дойде в 9,00 ч. Седи малко като наказан, защото не му е удобно да седне на председателския стол преди да е седнал председателят. Не е удобно някак сто и петдесет народни представители, министри, всички да са дошли тук навреме и да изчакват един човек, пък било това и председателят на Народното събрание. Става дума за елементарно себеуважение и за уважение към народните представители. Моята процедура е по отношение на поредното върнато питане, което ние с господин Сергей Станишев отправихме към господин Борисов във връзка с това, че с писмо на господин Барозу засега се отклонява възможността с европейски пари да се изгради завод за боклук в София. Тъй като тези пари засега не са дадени за София, те могат да бъдат дадени за други общини и това касае... ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Курумбашев, заявете с какво не сте съгласни с мотивираните отговори, които получихте. Не преразказвайте въпроса си, тъй като Ви е указано кой е министърът, към когото следва да се обърнете. ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Благодаря Ви за инструкциите! Тъй като този въпрос касае политиката по отношение на околната среда и може да касае други общини, и касае общата политика по околната среда и лично министър-председателя, ние сме задали въпроса към министър-председателя. За пореден път министър-председателят е скрит да не отговаря на въпроси и аз искам да го призова от Народното събрание да не изпитва страх и да се яви пред народните представители, за да отговаря на техните въпроси, и да не оказва натиск върху председателя на Народното събрание... времето Ви изтече. Дадох Ви коректно предупреждение за това. По отношение на закъснението с пет минути, Вие сте точен, коректен, справедлив, поради което ще се поправя! По отношение на втората част от процедурата Ви, искам да Ви помоля да се обърнете към господин Пламен Орешарски. Когато господин Станишев отправя питания заедно с него, те са коректно поставени и както чухте в информацията – ще бъдат предмет на изслушване и отговор от страна на министър-председателя. Мисля си, че ако повече се доверяваме на професионалистите във всяка парламентарна група по конкретна тематика, това ще бъде в полза на общия интерес на парламента като цяло. Преминаваме към изслушване на министър Тотю Младенов- министър на труда и социалната политика, който ще отговори на въпрос от народния представител Михаил Миков относно целеви помощи за отопление.

Благодаря Ви, госпожо председател! Уважаеми господин министър, дами и господа министри, уважаеми народни представители! Уважаеми господин министър, Вашето правителство е първото, което от 20 години официално обяви замразяване на доходите. През изтеклата година бяха отнети редица социални придобивки, които са реализирани със законодателството в последните десетина години: и по отношение на хората с увреждания – безплатните им пътувания; и по въпроса с отпуските като придобити социални права, които Конституционният съд отмени; и по и по отношение намаляване размера на обезщетенията при заболяване – болничните; и при увеличаване на периода, което е съвсем актуално, за изчисляване на обезщетенията при безработица и майчинство. Тези отнети социални права засягат най-уязвимите категории граждани в нашето общество. Става въпрос за засягане на права на стотици хиляди, даже на милиони български граждани. Днес моят въпрос е свързан с една категория лица, които обикновено са самотно живеещи с трайно намалена работоспособност, самотни родители, полагащи грижи за деца до тригодишна възраст. Тази година са подадени около 260 хиляди, предполагам, искания за енергийни помощи за зимата. С въвеждането на критерия „продадена земя”, много често става въпрос за идеални части, продадени преди няколко години, една голяма част от тези хора отпада от възможността за получаване на енергийни помощи.

Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа депутати! Господин Миков, поставянето на въпрос за втори път от Вас, свързан с новите условия за достъп до целева помощ за отопление, ми дава основание за следния извод. Налице е явно неразбиране на философията и на механизмите на социалното подпомагане и опит за демонстриране на силна социална ангажираност към хората от Ваша страна, които на базата на обективно нормативно основание са отпаднали през този отоплителен сезон от програмата за целево енергийно подпомагане. Това се представя като сериозен политически проблем на системата, който оставя без закрила най-нуждаещите се хора през зимния период. Наистина механичното, елементарно боравене на статистически данни и текстове от нормативни актове, извадени от общия контекст на системата за социална защита, могат да породят подобни негативни оценки. Отговорният политически подход налага да бъдем обективно критични и да търсим правилното решение, което да защитава в максимална степен интересите не на отделни групи от хора, а на всички рискови групи от нашето общество. Решенията, които сме принудени да вземаме в сегашната сложна и тежка социално-икономическа обстановка в никакъв случай не са лесни. Нашите действия са ръководени от отговорността, която носим към всички български граждани на тази страна, нуждаещи се от подкрепа на държавата, както и към българския данъкоплатец, че ограничените бюджетни средства ще бъдат разходвани по най-ефективния и целесъобразен начин в интерес на най-уязвимите групи от населението. Тук отново бих желал да акцентирам върху едно много важно обстоятелство, за да избегнем погрешните политически внушения. Когато говорим за осигуряване правото за социално подпомагане на хората, ние трябва да изхождаме от възможностите, които предоставя системата за социална за социална защита като цяло, а не само отделни нейни компоненти. Прилагането на фрагментарния подход, уважаеми господин Миков, води и до погрешни изводи. изводи. Бих желал отново да Ви обърна внимание, че при спазването на принципите на Закона за социално подпомагане на базата на конкретна преценка на всеки отделен случай, ние можем да подпомогнем най-нуждаещите се през други съществуващи механизми на системата. В правилника за прилагането на Закона за социално подпомагане, и друг път съм заявявал, е предвидена възможност за отпускането на еднократна помощ на инцидентно възникнали потребности от комунално-битов, здравен, образователен и друг характер. Тя е в размер до петкратния размер на гарантирания минимален доход – 325 лв., което е достатъчно добър механизъм за осигуряването на адекватна енергийна защита след преценка за всеки конкретен случай. Затова и на този етап ние се нуждаем от специален механизъм за защита на хората, които през този отоплителен сезон са отпаднали от програмата и ще им се даде възможност да получат другата социална помощ, която им се полага. За Ваша справка искам да кажа, че през годините

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин министър, от Вашия отговор аз разбирам, че администрацията все още, около 20 дни след изтичане на срока, не е успяла да се справи с обработването на информацията. В предишния въпрос аз Ви питах: предвижда ли правителството някакви компенсиращи мерки за тези хора? Тогава ми казахте, че не предвижда. Сега Ви питам: колко са тези хора? Вие ми казвате, че ще предвидите някакви други възможности за тях. Аз продължавам да настоявам и ще Ви моля писмено да ми изпратите отговор на въпроса: колко хора са отпаднали точно по този критерии? Смятам, че този критерий, вкаран в подзаконовия нормативен акт, е в противоречие със закона, който казва „доходен критерий, чиито доходи …” Трябва да се държи сметка, че като си продал една двадесета част от дядовата си нива от 3 дка, това по никой начин не би могло да се приеме като доход, заради който ти отпадаш от възможността да получаваш енергийни помощи. Самият критерий, по който тези хора са отпаднали, въведен в подзаконов акт, е в противоречие със закона, на основание на който е издаден този подзаконов нормативен акт.

Уважаеми господин Миков, аз не знам какво ще предприемете. Аз Ви казвам цифрите такива, каквито са. Към момента финансовите параметри по отношение на начисляването и изплащането на целевите помощи за отопление са следните: изплатени 12 млн. 861 хил. за 113 хил. 97 семейства – предстои до края на месеца да бъдат изплатени 9 млн. хил. за още 79 хил. 783 семейства. Към момента се обработват още 21 хиляди подадени молби-декларации, обработването на които ще приключи до края на този месец. Структурата на причините за отказ за отоплителния сезон 2010-2011 г. е следният: по-висок доход от границата за достъп – 39% от случаите; продажба на селскостопански или горски имоти – 30%; продажба на жилищен или вилен имот – 6%; наличие на движимо и недвижимо имущество – 2,31%; дарение на жилищен или на вилен имот – 2,74%; дарение на селскостопански или горски имот – 2,38% и други – 15,10%. Още веднъж искам да ви обърна внимание – никой не е променил нормативната уредба. В Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане ясно е записано, и това продължава да действа, че във всеки конкретен случай, когато дадено лице или семейство изпадне в затруднение под съответния минимум, с който може да разполага, може да се отпусне помощ до 350 лв. Това е записано и продължава да действа, както е действало до този момент. Нито един български гражданин, който има нужда от помощ през есенно-зимния период, няма да бъде оставен. Благодаря ви. И аз благодаря. Госпожо Караянчева – декларация от името на парламентарна група? Да. Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, колеги народни представители! Преди две седмици област Кърджали фокусира вниманието на медиите и обществеността с един трудовоправен спор в системата на образованието, който бе грубо политизиран от страна на общинските кметове. Смяната на директора на СОУ „Христо Ботев”, гр. Джебел, провокира вмешателство на представителите на местната власт в дейността на гимназията и доведе до прекъсване на нормалния учебен процес. Нещо повече. Към новия директор бяха отправени физически заплахи, а учениците бяха подтиквани да протестират. Този изкуствено насаждан конфликт обаче не се ограничи до портала на училището. Общинските кметове поставиха ултиматум да бъде освободен началникът на Регионалния инспекторат по образованието, в противен случай ще бъде прекъснат диалогът между общините и държавата в лицето на областния управител. Поради неявяване на представителите на общините и общинските съвети в област Кърджали бяха провалени и две поредни заседания на Областния съвет за развитие. Не бе съгласувана Стратегията за развитие на социалните услуги в област Кърджали за периода 2010-2015 г., което ще има трайни негативни последици върху най-уязвимите групи от населението и ще лиши общините от възможността да усвояват средства по социални проекти, финансирани от оперативните програми на Европейския съюз. Изправени сме пред патова ситуация! Местната власт отказва партньорство с държавата, водена от управленски инат и позволявайки си да политизира българското образование. Означава ли това, че кметовете ще прекъснат отношенията си с правителството, чиято политика провежда областният управител? И докога чисто партийни интереси ще доминират местната власт в Кърджали? Недоумение буди и фактът, че един директорски пост, пък бил той и на роднина на народен представител, може да се използва като разменна монета в диалога с държавната администрация и като аргумент за възпрепятстване на нейната работа. Нима личността на един школски директор е по-важна от интересите на гражданите? С бойкота си господа кметовете всъщност абдикират от задълженията си към населението, които са им вменени от Конституцията.

в което се акцентира върху партньорството между централната и местната власт като предпоставка за провеждане на адекватна държавна политика в интерес на българските граждани и за европейско развитие на България. Жалко е, че три години след влизането на България в Европейския съюз местната власт в област Кърджали не се е научила да работи в условията на политически плурализъм. Декларациите, които се четат, са написани от кмета на община Джебел и са подкрепени от кметовете на селата, които не могат да откажат участие в импровизирани митинги. Няма родители, а от обявените 300 души участници са само 30-40. Не манипулирайте за пореден път обществото! Като народен представител от тази област възразявам срещу опита на кметовете да диктуват условия и да извиват ръце. В политиката няма място за ултиматуми, защото те се връщат като бумеранг към онзи, който си е позволил да ги отправи! Продължаваме със следващия въпрос. Той е към министъра на образованието, младежта и науката – господин Сергей Игнатов. Въпросът е от народния представител Лютви Местан относно причините за прекратяване на правоотношенията с директори на училища, заели длъжността след спечелен конкурс. Заповядайте, господин Уважаема госпожо министър, господин министър, уважаеми колеги! Аз всъщност съм доволен, че чухме тази декларация преди да развия въпроса си към министъра на образованието, младежта и науката, защото съдържанието на този въпрос проявява като откровен политически цинизъм току-що чутата декларация, защото тя представя опит отговорността за прекъснатия диалог, отговорността за безобразията в системата на средното образование да се прехвърли от болната към здравата глава. Получаваме сигнали, че в системата на средното образование се провежда политика на прекратяване на правоотношенията с директори на училища, заели длъжността след спечелен конкурс. При това конкурси, организирани от вашето правителство! Подходът е абсолютно недопустим и представлява грубо погазване на идеята, заложена в конкурса, като надеждна процедура за определяне на най-компетентните ръководители на училища. Лица, спечелили конкурса, преднамерено се назначават със срочен договор за три месеца и след изтичането на който подходящите, в кавички, остават на работа, а тези, които отказват да слушкат, биват уволнявани.

докога ще продължи тази порочна практика на грубо партизиране на назначенията в системата на средното образование? Това е въпросът и точно тази порочна практика събуди реакцията и на местната власт, и на засегнатите родители и ученици. Надявам се министърът на образованието, младежта да вземе отговорно отношение по този въпрос и да коригира политиката, която се провежда от регионалните инспекторати.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 Когато натъртвате „вашето” правителство, искам да заявя – това е българското правителство. България все още не е феодализирана, за да има ваши и наши правителства. Министерството на образованието, младежта и науката провежда политика на подобряване на качеството и осигуряване на равен достъп до образование, политика на възпитание и личностно развитие на децата и младите хора, политика на развитие на грамотността на учениците, както и редица други политики, които целят българското образование най-накрая да стане ориентирано към детето и да се интересува от развитието на личността. През юли 2010 г. бяха проведени конкурси за заемане длъжността директор на общински училища и обслужващи звена, при спазване на всички процедурни изисквания, регламентирани в разпоредбите на Раздел ІV от Кодекса на труда. С лицата, класирани на първо място в съответствие с представените законови правомощия, визирани в чл. 37, ал. 4 и 6 на Закона за народната просвета, са сключени споразумения по чл. 107 от Кодекса на труда. В текста на чл. 107 е посочено, че когато трудовото правоотношение възникне от избор или от конкурс преди постъпване на работа, работодателят и служителят уговарят размера на трудовото възнаграждение, както и работното време, отпуски, срок, професионална квалификация и др. Двете страни могат да уговорят и срок на трудово правоотношение. Съдебната практика сочи, че такава уговорка между страните за определен срок на трудово правоотношение, възникнало след конкурс, не противоречи на повелителните разпоредби на Кодекса на труда. В т. 4 на споразумението по чл. 107 от КТ, подписан от госпожа Хасан, от една страна, и от началника на РИО Кърджали, от друга, за определяне на допълнителните условия, свързани с възникналото трудово правоотношение, е посочено, че трудовото правоотношение се сключва за срок от три месеца. Госпожа Хасан е приела срочния характер и е встъпила в длъжност след подписване на споразумението. В така изразеното съгласие прекратяването на трудовото правоотношение на госпожа Хасан като директор на СОУ „Христо Ботев”, гр. Джебел, със заповед на РИО Кърджали, на основание чл. 325, т. 3 от Кодекса на труда, с изтичане на уговорения срок, е напълно законосъобразно.

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър! За да бъде на всички едно правителство, собствено един министър да бъде министърът на образованието на всички български граждани, ще се въздържа от точно тази политика, която е предмет на моя въпрос към Вас. Защото Вие изредихте формалните си основания, но въпросът има и своята неформална страна. Затова във въпроса си казвам, че ги уволнявате уж на законно основание, но всъщност това представлява една груба политическа саморазправа с достойнството на хора, доказали своята компетентност. Защото, господин министър, това в крайна сметка представлява политика на реанимиране на бацила на грубото партизиране на назначенията в системата на средното образование. Такава политика предишни правителства не са водили. Въпросната госпожа Ниази Хасан е с две магистратури. Едната е по филология, втората е по икономика ... ...Пречите ми, господин председател! Трето, тя е дълги години университетски преподавател и, забележете, въпреки нашите подкани отказваше да се явява на конкурс по време на нашето управление. Защото каза: „Не искам върху мен да тегнат съмнения, че съм назначена, защото брат ми е народен представител.” Тя се яви на първия си конкурс въпреки тази си биография, след като ние вече не сме част от управляващото мнозинство. Това е достойна политика на един достоен професионалист. Бях длъжен да го кажа, защото внушенията за тезата за роднинството са некоректни. Вие нямате право да играете на тема:

Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Местан! (Реплика от

Практиката е наложила сключването на споразумение с определен срок, през който избраният кандидат да утвърди показаното на конкурса. В конкретния случай, понеже става дума за компетентност, през изминалия срок не са изпълнени повечето предписания на РИО – Кърджали, издадени от проверка, извършена през м. април, когато кандидатът е заемал длъжността директор до провеждането на конкурса. С оглед на това, както и след подадени устни сигнали за нередности от родители на ученици от СОУ „Христо Ботев” – гр. Джебел, работодателят е взел решение да не се продължи срокът на трудовия договор на госпожа Хасан. Тя ще изпълнява ... Не се намираме на Женския пазар, господин Местан!

специалните нормативни актове, регулиращи системата на народната просвета, законодателят е определил директора на училището като орган за управление, който организира, контролира и отговаря за цялостната дейност, спазва и прилага държавните образователни изисквания. (Народният представител че определянето на срок на трудово правоотношение по чл. 107 от Кодекса на труда след проведените конкурси за длъжността директор на училище е в интерес на учениците. След проведените конкурси за директори на общински училища в министерството не е постъпила информация от началници на РИО някои от кандидатите, класирани на първо място, да не са подписали споразумението по чл. 107 от Кодекса на труда, в което е посочен определен срок. Благодаря. Продължаваме със следващите въпроси. Те са три на брой и са към министъра на околната среда и водите госпожа Нона Караджова. Първият въпрос е от народните представители Александър Радославов, Георги Божинов и Петър Мутафчиев относно изводите от едногодишната работа на първия в страната завод за преработка на твърди битови отпадъци в с. Шишманци. Господин Божинов, заповядайте да развиете въпроса. Както е известно, през м. декември 2009 г. тържествено беше открит първият завод за преработка на твърди битови отпадъци в с. Шишманци край Пловдив. Заводът в частта му технологична представлява актуализация и авторизация на проект на световно известна френска фирма, комплексен доставчик на оборудване и технология за преработка на отпадъци. Разработката се основава на метода на компостиране на органичната част на отпадъците и сепариране на рециклируемите отпадъци. В съответствие със съвременните изисквания се предвижда изграждането на подобни инсталации за компостиране и сепариране на отпадъци и на други десетки места в България. Ето защо моят въпрос към Вас е: какви са изводите от едногодишната работа на първия завод за компостиране и какви корекции в бъдещата работа се налагат в резултат на тези изводи? В секундите, които ми остават, само ще поясня, че заводът е предвиден за 125 хил. тона преработка на отпадъци – първи етап. Предвижда се 70% от добива да бъдат под формата на компост и рециклируеми компоненти и 30% да бъдат инертни материали, депонирани специално в изграденото депо.

Както господин Божинов каза, регионалното съоръжение в Шишманци с годишен капацитет 125 хил. тона годишно е въведено в експлоатация през м. декември 2009 г. Изградени са депо за неопасни отпадъци, сепарираща инсталация и инсталация за компостиране. държавния бюджет за съоръжението са предоставени от 2003 до 2008 г. средства в размер на 37 млн. 190 хил. лв. Тъй като обобщените данни за отпадъците и пътят на отпадъците от всички оператори и общини се предоставят съгласно Наредба № 9 до 31 март на следващата година, ние изискахме, за да отговорим на Вашия въпрос, информация от община Пловдив. По данни на община Пловдив информацията е следната: общото количество приети битови отпадъци до края на м. октомври 2010 г. е 59 129 тона. Количествата отпадъци, влезли в камерите за компостиране е 18 806 тона. Количеството на произведения компост е само 1203 тона. От потока на битовите отпадъци са отделени оловни батерии, акумулатори и луминесцентни лампи, с количество 170 кг. Общото количество на депонираните отпадъци на депото в Шишманци, което е част от интегрираната система за управление на битови отпадъци в Шишманци към 1 ноември 2010 г., пак по данни на община Пловдив, е 17 200 тона. От представените по-горе данни е очевидно, че община Пловдив не е предоставила информация за 39 756 т отпадъци,

отговорността за управление на съоръжението в Шишманци е изцяло в компетенциите на кмета на общината и следва да се контролира от Общински съвет – Пловдив. Неефективните решения от страна на общините по отношение на третиране на отпадъците рефлектира пряко върху населението чрез таксата, която се заплаща от него за предоставяне на услугите по управление на отпадъците. Може би знаете, че съгласно договора между община Пловдив и оператора на съоръжението за битови отпадъци в Шишманци цената за тон преработен битов отпадък, доставян в завода и заплащан от общината на оператора, е левовата равностойност на 15 евро без ДДС или около 35

имаме неефективно работещо съоръжение, за което са дадени милиони средства от страна на държавата. Окончателните данни ще имаме следващата година. Уважаема госпожо министър, аз нямам никакви съмнения в качествата на технологията и не обвинявам никого за нищо. Но понеже престоят да се изграждат десетки такива интегрирани системи, въпросът е: какви са изводите? Аз мога да направя тук своите изводи и въпроси, но ще отбележа нещо в по-едър мащаб. Последното писмо на господин Барозу до българския министър-председател подчертава: „Модерната, съобразена с околната среда и ефективна спрямо разходите, система за управление на отпадъците е един от най-важните приоритети на политиката на сближаване с България”. Освен това такава система е необходима за прекратяване на процедурата за нарушение, открита срещу България. Всички измислени интерпретации на думите на Барозу в това писмо оставям настрана. Но такава ефективна система е условие да се броим за европейци и да бъде прекратена процедурата. Новата директива, Вие знаете най-добре, изисква да се рециклират Софийската технология MBS към RDF, да го кажа най-кратко, за да пестя секунди, признава ли се за рециклиране? И ако в Пловдив в София първите два завода не дават резултати, които съответстват на европейските цели, въпросът е: какви изводи ще направим в оставащите технологични решения, така че България да се помести в целите? Това беше смисълът на моя въпрос. Ако трябва да кажа с две думи, никой няма да купи 1 тон компост, ако онова, което влиза в инсталацията за компостиране, не е гарантирано, че опасните отпадъци са надеждно разделени преди да стигне до завода. Всичко това налага компетентни

Уважаеми господин Божинов, аз ще се върна на въпроса Ви за регионалното съоръжение в Пловдив. Очевидно е, че са налети огромни средства от държавата за едно неработещо съоръжение по неизвестни все още причини – или общината си спестява средства, или има органи, които трябва да проверят какво се случва, за какво се плаща, какво плащат гражданите и какво се плаща на оператора. Нещо, което е проблем за всички общини, защото Вие казахте – да, 50% трябва да се достигнат до 2020 г., а сега трябваше да постигнем повече и да има изградени доста регионални съоръжения, означава, че трябва да има механизми и инструменти, които да накарат общините да предприемат действия. Ако те не бъдат принудени да направят това, разбира се, че за тях е по-евтино да се изхвърлят отпадъците в едни дупки, както се случва, за съжаление, и до момента.

кандидатстват по оперативна програма, беше да имат регионални сдружения. Знаете, че предложихме законопроект, който се прие от парламента и те наистина създават своите сдружения. Второ, знаете, че предложихме още нещо като инструмент. Това са отчисленията за депониране. Тоест общините, които продължават само да депонират, съответно ще си плащат повече. Няма друг начин те да бъдат накарани. Няма и начин да национализираме функцията на общините да си управляват отпадъците. Тоест трябва да има инструмент. Мисля, че той ще ги ще ги пораздвижи и те ще изградят своите системи, съответно за сепариране, освен депа. Това е към момента, което може да се направи. АНАСТАСОВ: Следващият въпрос е от народния представител Меглена Плугчиева относно изпълнението на Оперативна програма „Околна среда”. Госпожо Плугчиева, заповядайте да развиете въпроса

Уважаеми господин председател, уважаеми министри, колеги! Госпожо министър, моят въпрос касае изпълнението на Оперативна програма „Околна среда” – една ключова програма за България, чрез изпълнението на която трябва да постигнем и съответно изпълнение на критерии и стандарти на европейско ниво по опазване на околната среда в България. Година и половина след встъпването Ви в длъжност, за съжаление, информацията, която се получава и в страната, и от Брюксел, е, че имаме едно изключително сериозно забавяне по изпълнението на програмата. В тази връзка моят въпрос към Вас е: какво е темпото на усвояване на средствата? Какво е темпото изобщо на сключване на договори и най-вече стъпвайки на тази програма, която има и една база, която трябва да бъде изпълнена, и минимум от условия, свързани с прилагането на законодателството, какво е положението и на какво ниво стигна работата за подготовката на правилника за приложение на закона, като се има предвид, че той влезе в действие преди година и половина? и половина? На практика нямаме още информация и правилник за приложение на закона и именно за действието на водните асоциации. Кога и в каква степен на готовност е? Другата голяма тема е свързана с мастер-плановете, защото без функциониращи мастер-планове трудно може да се върви напред по изпълнение на програмата, предвид факта, че тези проекти, които се изпълняват от общините трябва да бъдат съобразени с тях. Информацията за последния call, който организирахте и поканихте 34 общини, показа, че само шест са се отзовали на Вашата покана.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

знаете, че най-редовно отчитаме в Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове дейността по всички оперативни програми, включително и по Оперативна програма „Околна среда”. За краткото време, с което разполагам, ще Ви дам следната обобщена информация. До момента по оперативната програма са сключени договори за безвъзмездна помощ в размер на 956 млн. лв. или около 27% от размера на средствата по програмата. Плащанията по сключените договори са в размер на 212 млн. лв. Забавянето в договарянето, и усвояването на средствата от оперативната програма се дължи на редица причини, основните от които са: огромно забавяне в реалното стартиране на оперативната програма, като първите договори за отпускане на финансови средства са сключени едва в началото на 2009 г.; липса на адекватни критерии за оценка на предложенията и липса на ясни указания и помощ за общините при подготовката на проектите в предходните години; изключително лошо качество на одобрените през 2008 г. проектни предложения по оперативната програма за техническа помощ за подготовка на проекти в сектор „Води”, което налага на практика тяхното преработване. Като цяло ние имаме една липса на качествени проекти от страна на общините. Знаете, че за да бъде подготвен добре един проект, отнема поне година и половина. Това е ясно на всички. Както Ви е добре известно, съвкупността от тези причини, както и настояването на Европейската комисия, доведе до прекратяването на две процедури във водния сектор, обявени по Оперативна програма „Околна среда” за обща стойност над 900 млн. лв. в началото на м. юли 2009 г. Не само това, но заварих програмата с с най-ниска оценка от всички оперативни програми без действащи системи за финансово управление и контрол. С цел преодоляване на тези огромни проблеми трябваше да се предприемат редица корективни действия, за да не бъдат спрени средствата по оперативната програма и за да започне подготовката на качествени проекти. Какво направихме от есента на миналата година до момента? Първо, изцяло променихме подхода за предоставяне на финансова помощ, която премина от процедури на конкурентен подбор към процедури на директно предоставяне на приоритетните общини и регионални сдружения за управление на отпадъците съгласно екологичните приоритети на страната. Второ, през м. август 2009 г. Министерският съвет прие постановление, чрез което се осигуриха необходимите средства от бюджета за дофинансиране на изграждането на регионални системи. Знаете, че това също беше проблем, тъй като не достигнаха неколкостотин милиона за тази цел. Бяха разработени и детайлизирани указания за подготовка на проекти за общините във водния сектор и се осъществяват непрекъснати, ежедневни консултации за обучение на общините. За напредъка на подготовката на проектите за регионалните системи на отпадъците, включително с мое участие бяха проведени редица срещи, за да се преодолеят големите трудности, които срещат общините. Възприет беше подходът за налагане на финансови корекции при констатиране на нарушения при провеждането на обществени поръчки от бенефициентите – от общините, което дава възможност поне за частично възстановяване на средствата. Правилата, които заварих, при констатиране на нарушения по Закона за обществените поръчки да не може на общините да се плати нито един лев. Истината е, че почти няма договор, за който да няма констатирани нарушения. Всичко това изискваше достатъчно много време. Разбира се, нещо много важно: бяха разработени изцяло нови системи за финансово управление и контрол по оперативната програма. Бяха преоценени процедурите за верификация на представените от бенефициентите искания за средства. Беше направена и структурна промяна, за да се разделят програма ИСПА от управлението на оперативната програма, тъй като имаше страхотно преплитане между двете програми. Съвкупността от тези действия позволиха значително нарастване на размера на разплатените средства, които до м. септември 2009 г. бяха 45 милиона за авансови плащания, а след този период се разплатиха още 166 млн. лв.

Подадени са проектни предложения и във водния сектор. Ясно е, че за да има напредък по оперативната програма, трябва да имаме качествени и добри проекти от общините. Министерството не е бенефициент на тези средства. Уважаема госпожо министър, първо, смятам, че е крайно време да се откажете от подхода да се обяснява забавянето за последните 18 месеца с предходен период. Второ, от отговора Ви не стана ясно наистина има ли сключени договори за последната една година или не. Общите цифри в милиони

Трето, по отношение проектите на общините, не може с този подход да гледате на общините, като че ли са някакви чужди общини в чужда държава и са врагове на тази държава, вместо да покажете подход на отношение за подпомагане на тези общини. Истината е, че разсипахте общините от проверки и в крайна сметка те отказват да готвят проекти.

общини са с крехки финансови възможности, особено в условия на криза. Освен това знаете, че от 2011 г. фокусът се прехвърля от големите към малките общини. На практика всичко това ще трябва да започне отначало след изгубеното време и изгубения финансов ресурс. Отделно от всичко това, което казвате, за промяна на правилата за плащане, ще Ви дам само един пример, а мога да Ви дам цял списък от примери – случаят с община Сливо поле, за който Вие сама ми отговаряте. Общината подава три пъти искания за плащания.

и именно подхода, който приехме – за пряко предоставяне на средства на общините, позволява да ги подпомагаме през цялото време, включително в процеса, когато се оценяват проектите. Няма да допусна със средства от Европейския съюз да се одобряват проекти, които не са ефективни, преоразмерени, така че да се излагаме пред цялата Европейска общност.

това! Много Ви моля, не зная дали е имало някой, който да е работил повече с общините, отколкото тази последна една година. Всеки дени имаме срещи и консултации с общините. Едва ли някой ги е подпомагал повече, отколкото тази последна една година. Ще има добри резултати! МЕГЛЕНА Следващият въпрос е от народния представител Гинче Караминова относно жалба от жителите на с. Ковачево, област Пазарджик. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаема госпожо министър! Влизам в ролята на посредник за един изключително наболял проблем за жителите на пазарджишкото село Ковачево. Здравето на тези хора години наред е изложено на риск заради дейността на оризарната фабрика, фирма „Шегор” ООД, собственост на Петър Грозданов и Иван Грозданов. В продължение на 12 години три правителства не пожелаха да чуят проблема на хората от Ковачево. Многократно са подавали жалби и сигнали срещу дейността на оризарната, построена през 1998 г. в самото населено място. Съществуването й причинява замърсяване и непоносим шум. Още през 2004 г. ХЕИ – Пазарджик, издава заповед за спиране на работата на оризарната. Въпреки това обаче цехът продължава да работи. Проверки на Регионалния инспекторат по околната среда и водите – Пазарджик, многократно са констатирали, че дейността на фабриката не отговаря на изискванията на екологичното законодателство. Фирмата е санкционирана за замърсяване на атмосферния въздух, за шумовото натоварване на околната среда. Проверките през годините са много и няма да ги изреждам. Факт е обаче, че въпреки постоянните нарушения за този период не се е намерила институция, която да принуди собствениците да спрат производството или най-малкото – да изпълнят изискванията за експлоатация на такъв тип обекти. Нещо повече – проблемът се задълбочава, тъй като в селото е изграден друг оризарен цех от същите собственици. Вследствие на постоянното замърсяване на въздуха през последните 10 години броят на заболелите от различни алергии и от астма е нараснал значително. Хората са изумени от това, че никоя институция няма сила да се пребори с тези вездесъщи собственици и се питат кой стои зад тях и покровителства бизнеса им. Жителите на Ковачево са търсили помощ и от институциите, и от предишни народни представители, но едва сега имат надежда, че ще бъде обърнато внимание на проблема им. им. С години гласът им е бил глас в пустиня, докато фабриките работят, замърсяват селището и разболяват хората. Моят въпрос към Вас, госпожо министър, е: какво е предприето за решаването на проблема и прекратяването на замърсяването в с. Ковачево? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря. Госпожо министър, заповядайте Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Караминова. Не мога да не потвърдя, че дълги години не е имало воля да се намери решение на проблемите с оризарните, което да гарантира спазването на екологичните норми. Във връзка с подадената жалба на жителите от с. Ковачево, разпоредих незабавно проверки и предприемане на мерки за отстраняване на нарушенията. Само през 2010 г. са направени пет проверки от регионалната инспекция по околната среда и водите, при които е установено следното: Първо, „Феникс Агро” ЕООД – една от двете оризарни, не работи през последната година. „Балкан Райс” ООД е работила при различен технологичен режим в зависимост от наличието на суровина. Извършено е контролно измерване на шум в оризарната на „Балкан Райс” ООД и е констатирано превишение в една точка при измерени осем по границите на обекта. Превишението е от 5,1 децибела при норма 70 децибела. Съставен е акт, впоследствие е издадено и наказателно постановление с размер на санкцията 1000 лв. След съставянето на акта дружеството е предприело действия за намаляване нивата на шум, като е извършено допълнително обезшумяване на обекта. След направените подобрения при контролно измерване е установено, че няма превишения на граничните стойности на шум, излъчван от дейността на „Балкан Райс” ООД. По отношение на запрашеността бих желала да Ви уведомя, че измерената през ноември 2009 г. стойност на фини прахове и частици в района на оризарната не надвишава законоустановените норми. Този показател ще продължи да бъде контролиран и се извършва с повишено внимание от Регионална инспекция по околната среда и водите в Пазарджик. На този етап от направените проверки измервания във връзка с производствената дейност на „Балкан Райс” ООД е констатирано, че към момента след приемането на действията от страна на собствениците, не са налице предпоставки за налагане на принудителна административна мярка – спиране дейността на обекта по реда на Закона за защита от шума в околната среща.

Уважаема госпожо министър, удовлетворена съм от отговора Ви за мерките и контрола, предприети по отношение на оризарната в с. Ковачево. Факт е, че през тази година цеховете са под засилен контрол от страна на от страна на РИОСВ Пазарджик, за да бъдат предотвратени потенциални вреди за хората. Вярвам, че този контрол ще продължи и занапред. За съжаление, няколко дни след като депозирах въпроса си, получих информацията, че цехът е продължил да работи, въпреки забраната на ХЕИ от 2004 г., защото няколко месеца по-късно от Министерството на здравеопазването са му издали специално разрешително. С документа де факто е намалено минималното отстояние от къщите на хората. Така на практика Министерството на здравеопазването, ръководено тогава от Славчо Богоев от НДСВ, отменя заповедта на ХЕИ и оризарната необезпокоявано е продължила работата си през следващите години. Затова аз ще продължа да следя проблема, за да стане ясно в крайна сметка кой е този чиновник, който си е позволил да коригира законовите изисквания в нечий частен интерес. И ако се окаже, че неправомерно е намалено това отстояние от 100 м, ще настоявам да бъдат предприети незабавни действия

господин министър, уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! В Ловешка област, община Угърчин има едно прекрасно село на име Голец. Освен прекрасно, между другото, то в известен смисъл е и уникално. Уникално, защото едва ли има друго село в България, където, според действащия план за земеразделяне гробището на селото да е дадено за ползване като земеделска земя. В същия план неправилно е отразен дори първокласният път София-Варна, а някои земеделски имоти и съществуващи къщи са дадени вместо на собственици си, на съвсем други хора. Направени са и куп други нарушения. Жителите на това село повече от 10 години търсят справедливост и се борят с безумията, които са сътворени от държавата и от наетите от нея фирми. За съжаление, господин министър, без успех. През далечната 2000 г., още преди 10 години, тогавашният министър и настоящ депутат Венцислав Върбанов издава Заповед РД-46-16-12 от 14 ноември, в която се нарежда цялостно да се преработи влезлият в сила план за земеразделяне. Две години по-късно от името на действащия тогава министър е подписана заповед, с която се отменя тази на господин Върбанов и се нарежда да се направи само частична преработка на плана за земеразделяне. А това по никакъв начин не удовлетворява жителите на с. Голец, които са силно ощетени от действащия план и настояват за цялостната му преработка, което между другото е и справедливо.

Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми гости! Уважаеми Картата на съществуващите стари реални граници на с. Голец, община Угърчин, област Ловеч, е приета с протокол от 21 юли 1998 г. и е обнародвана в “Държавен вестник” на 31 юли същата година. По реда на чл. 18д, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в 14-дневен срок от датата на обновяването в “Държавен вестник” няма постъпили писмени възражения пред общинската служба по земеделие. Както Както цитирате във въпроса си, със заповед от месец юли 2002 г. на министър Мехмед Дикме е отменена заповедта на министър Върбанов за пълна преработка и е разпоредено да се преработи частично влезлия в сила план за земеразделяне и одобрената карта към съществуващите районни граници на землището на с. Голец. Изпълнението на заповедта за частична преработка на седем масиви с обща площ от 229 дка от картата на възстановената собственост на землището на с. Голец, Общинската служба по земеделие гр. Угърчин е възложила на фирмата изпълнител, извършваща техническите дейности в поддържането на Картата за възстановена собственост, да извърши геодезически измервания, в резултат на което са установени фактически грешки между КВС и действителното положение на терена на магистралния път и второстепенния път за гр. Ловеч, регулацията на населеното място и зоната на възстановимите граници и други застроени територии. Материалите по геодезическите измервания са предадени в Областната дирекция „Земеделие” – Ловеч, с протокол от октомври 2004 Процедурата не е довършена, тъй като представителите на собствениците на земи са били несъгласни с частичната преработка на землището на с. Голец. Към настоящия момент за землището на с. Голец и Киркова махала в “Държавен вестник” от 29 септември 2006 г. е обнародвана заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри. При това положение, ако се установи явна фактическа грешка в данните, свързани с прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, същата се отстранява по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър. Ролята на общинските служби по земеделие при отстраняване на явна фактическа грешка по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър се състои в издаването на решение за обезщетяване на засегнатите собственици на земеделски земи или техните наследници, като се произнасят с решение за определяне на правото на обезщетение. В заключение, господин Гумнеров, трябва да Ви уведомя, че не е в правомощията на министъра на земеделието и храните да изменя картата на възстановената собственост при вече открито производство по изготвяне на кадастрална карта и кадастрални регистри. Благодаря ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря и аз. Заповядайте Уважаеми господин министър, вероятно Вие също разбирате, че аз няма как да съм удовлетворен от Вашия отговор, защото, за съжаление, той по никакъв начин не решава проблемите на хората от това село. Съзнавам, че чисто законово и формално Вие вероятно сте прав, но също така съзнавам, че тези хора имат тези проблеми, защото навремето държавата не си е свършила работата и не е проконтролирала както трябва фирмите, които са извършили тези планове. В този смисъл ние сме тук, за да защитаваме и малката справедливост на тези хора. Защото, както на времето, преди толкова години едни чиновници са им обърнали гръб, така аз вярвам, че днес ние не трябва да им обръщаме гръб, защото всяко подобно отстъпление от идеите, с които идваме на власт, малко, но постепенно и непрекъснато ерозира доверието на хората в правителството и в нас. Аз ще продължа да се боря по този въпрос и смятам, че тези хора трябва да получат справедливост, защото това е добре както за нас като народни представители, защото си вършим работата,

Уважаеми господин Гумнеров, сам разбирате, че в тази ситуация чисто административно няма какво да направя. Както казахте във формулировката на въпроса, това е битка на тези хора повече от 10 години. Ясно е, че аз не съм министър повече от 10 години.

Преминаваме към следващия въпрос – от народния представител Димитър Горов, относно изграждане на екарисаж в община Угърчин, Ловешка област. Господин Горов, заповядайте да развиете въпроса Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Само преди известно време от тази трибуна беше зададен въпрос, свързан с функционирането на двата екарисажа, във Варна и Шумен, с причините за тяхното спиране. Оказа се, че това е нефинансиране от страна на правителството и затрудненото им функциониране. Според мен Според мен обаче има още един проблем, който стои пред двата екарисажа. Той е свързан с това, че варненският, който е по-малкият в случая, реално след определен период от време няма да отговаря на изискванията, които са поставени от Европейския съюз за

е извървян определен път, определени процедури в тази посока. Какво имам предвид? С решение на Общинския съвет е взето решение за предоставяне на общинска земя, частна общинска собственост, от землището на община Угърчин. Впоследствие по желание на

развитие и благоустройството, с което се дава съгласие за изграждане на това съоръжение на територията на община Угърчин. Има разрешително за строеж – № РС-49 от 16.10.2008 г., с което фактически се дава окончателно разрешение за изграждането на това съоръжение – на Министерството на земеделието и храните и Националната ветеринарномедицинска служба.

Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми гости! Уважаеми господин Горов, накратко ще Ви обясня какво се е случило с изграждането на този екарисаж при предишното управление. С Решение № 544 от 2005 г. на Министерския съвет строежът на Предприятието за преработка на животински отпадъци е обявен за обект с национално значение, съответно е включен в списъка на инвестиционните проекти по оперативния план към Националната стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата в Република България за периода 2006-2015 г. и в Плана за действие за 2009 г. като Мярка 74, произтичаща от членството ни в Европейския съюз. Строителството, доставката на оборудването и строителният надзор са били включени за финансиране по Финансовия меморандум на ФАР – 2005 и 2006 г., където за тази цел са определени средства в общ размер от 19 млн. 616 хил. евро. Изграждането на екарисажа е предвидено от Националната ветеринарномедицинска служба като бенефициент по програма ФАР за финансиране по проекти от 2005 и 2006 г. „Умвелтехник” е избрана чрез търг за изпълнение на проекта по програма ФАР за извършване на предпроектно проучване за изграждане на това предприятие. Централното звено за финансиране и договаряне към Министерството на финансите е сключило договор с нея и на 16 януари 2007 г. е започнало изпълнението на този проект със срок за изпълнение – 28 април 2008 Фирмата е направила изчисления за инвестиционните разходи за съществуване на този проект, които са възлизали на 31 млн. 874 хил. евро. Срокът за договаряне на тези средства по ФАР е бил 10 август 2008 като към тази дата е трябвало да са проведени възлагателните процедури по Закона за обществените поръчки за избор на строител, доставчици и строителен надзор. Този срок не е спазен поради закъснение на изпълнителя и представяне на непълна и с лошо качество тръжна документация, от което средствата по програма ФАР не са усвоени. Това, господин Горов, наложи към края на 2009 г. да предприемем спешни действия във връзка с изграждането на този екарисаж в землището на Угърчин. С моя заповед от м. януари 2010 г. са открити подготвителни действия за предоставяне на концесия за строителство на обект Предприятие за преработка на странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека, неговото управление и експлоатация в землището на гр. Угърчин, област Ловеч по реда на Закона за концесиите. Екипът за подготвителни действия подготви техническата спецификация на обществената поръчка за изработване на концесионните анализи, необходими за стартиране на процедурата за предоставяне на концесията. Със заповед от 28 май 2010 г. се откри процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет – разработване на обосновка на концесионните анализи и проекти на документите по чл. 22 от Закона за концесиите за предоставяне на концесия за строителство на екарисажа в землището на гр. Угърчин. През м. септември 2010 г. прекратихме процедурата на основание чл. 24, ал. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, тъй като само една от подадените оферти отговаряше на предварително обявените условия. На 28 октомври 2010 г. отново е открита процедура за избор на изпълнител на обществената поръчка. Към настоящия момент процедурата е на етап подаване на оферти за участие със срок – 22 този месец. Цялата документация за участие в процедурата е публикувана на електронната страница на министерството в раздел „Обществени поръчки”. Благодаря ви за вниманието.

България. Освен факта, че единият от двата екарисажа, във Варна, след определен период от време няма да може да функционира, сега има и другото неудобство, че единствените два екарисажа географски са много в края на България. От тази гледна точка е изключително неудобно хора от Югозападна България или от Северозападна България, даже, ако щете, от централната част на страната, да транспортират животински отпадъци, които трябва да се унищожават по надлежния ред, на толкова далечно разстояние. Просто транспортните разходи са големи. Имам информация – не знам дали е точна, че има писмена кореспонденция между Европейската комисия и България, в която е отбелязан фактът, че двата екарисажа в момента не работят. От тази гледна точка може да имаме проблеми с износа на животинска продукция. Така че колкото по-бързо стане този проект, толкова по-добре за България, разбира се, и за община Угърчин, където ще бъдат решени редица социални проблеми, свързани с безработицата. Не е тайна, че тази община в Ловешка област е една от общините с

Само в съгласие с това, което казахте и Вие, да допълня, че този проект аз го наблюдавам лично – разговарях с кмета на Угърчин. Нещо повече, появиха се и потенциални инвеститори.

Оптимист съм, че ще се случи проектът, защото са направени абсолютно всички процедури до момента. Отново повтарям, че има огромен инвестиционен интерес. И след като има и личен ангажимент от моя страна, надявам се, че това ще се случи. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви, господин министър. Благодаря Ви за участието. Колеги, с това изчерпахме парламентарния контрол. Това беше последният въпрос. Половин час почивка, а след това продължаваме със законодателна дейност. Благодаря.